Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak,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 Da. Josip Lozančić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. porezu na dohodak, u izmjenama su predviđena samo tangiranja dva članka zakona. Naime, izmjenom postojećeg članka 14. omogućit će se poslodavcima odobravanje kredita svojim posloprimcima po

i na taj način će se eventualno omogućiti jeftinije i brže davanje kredita koje će u znatnoj mjeri pomoći i zbog novonastale situacije na tržištu kapitala i možebitno dovesti do smanjenja kamatnih stopa koje daju poslovne banke svojim klijentima. Istovremeno izmjenom članka 60. Zakona osigurat će se da se na jednostavan način prikupe podaci o primateljima dividendi i udjela u dobiti na jednom mjestu, a što je bitno za većinu državnih institucija u smislu prikupljanja podataka o imovinskom stanju, a napose za ostvarivanje nekakvih možebitnih prava. Naime, u sadašnjem stanju u državnim institucijama ne postoji na jednom mjestu evidencija o primateljima takvih primitaka koji u znatnoj mjeri mogu biti i veće naravi pa se može dogoditi da pojedini primatelji određenih socijalnih naknada možda imaju takve primitke koji ne zavrjeđuju činjenicu da može ostvarivati nekakva druga primanja. Istovremeno, budući da je drugim zakonima predviđeno da su takve isplate obvezne isplaćivat se putem žiro-računa i briše se takva odredba u članku Zakona o porezu na dohodak. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, rad i socijalno partnerstvo, lokalnu i područnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite.

i njegove izmjene dviju ovih odredbi o kojima ćemo raspravljati u osnovi za klub SDP-a su prihvatljive, nemamo velikih razloga da ih ne prihvatimo. Mi ćemo ih podržati, ali odmah želim reći da bit problema kad je riječ o poreznom sustavu i u ovom zakonu nije u ovim izmjenama i u ovim odredbama. Ove odredbe neće odmoći, ali neće puno ni pomoći, odnosno vidjet ćemo koliko će pomoći u rješavanju naših problema. Problemi hrvatskog gospodarstva kada je riječ o poreznom sustavu pa i kada je riječ o građanima i održavanju poreznog sustava, na njih je puno složenije i puno bitnije, a ove promjene dakle neće to u bitnome riješiti. Dakle, ove su promjene više kozmetičke naravi nego li što će stvarno doprinijeti rješavanju krucijalnih problema hrvatskog gospodarstva i standardu hrvatskih građana. Odredbe o načinu vođenja porezne evidencije, maloprije je državni tajnik o tome govorio, o isplaćenim dividendama i udjelima na dobiti je u principu u redu, prihvatljiva. Ona će na jednostavniji način regulirati to, dakle na jednom mjestu imat ćemo ukupnu evidenciju, ona je u osnovi prihvatljiva. Međutim, nije problem hrvatskog gospodarstva to kako evidentirati isplatu dobiti i udjela, to nije ključni problem. Ključni problem je li te dobiti ima, kako posluje hrvatsko gospodarstvo, je li ono profitabilno ili nije profitabilno. Tu bi država trebala svim svojim mjerama porezne politike utjecati da se omogući da te dobiti bude, a ne kako će se ona evidentirati. Na žalost u ovih 8 godina ova vladajuća politika nije tu dala odgovarajuća rješenja. Ne govorim napamet. Pogledajmo rezultate hrvatskog gospodarstva za prošlu godinu i oni su zaista poražavajući. Kada bi uzeli Hrvatsku konsolidirana bilanca ukupnog hrvatskog gospodarstva kod svih hrvatskih poduzeća je takva da je kad se zbroje svi, sve zarade, sve dobiti, svi gubici da je hrvatsko gospodarstvo poslovalo s gubitkom. Dakle, tako to izgleda na razini države i to je zaista poražavajuće. Dakle, veći su bili rashodi hrvatskih poduzeća nego što su bili prihodi. I ukupno gledajući hrvatsko gospodarstvo je poslovalo s gubitkom. Prema tome, to je ključni problem hrvatskog gospodarstva ne kako evidentirati dobiti, nego ima li nje i kolika je. Dakle, konsolidirano gledano na razini države kada bi cijelo hrvatsko gospodarstvo bilo jedno poduzeće ne bi uopće bilo. Ne plačem ja prilikom, kad ovo govorim pri tome nad tim što vlasnici poduzeća neće, nisu imali dobiti pa eto neće si isplatiti dividendu ili dobit, pa neće imati od čega živjeti. Snaći će se nije to problem. Veći je problem kada radnici ne prime plaću jer oni žive isključivo od te svoje plaće, a toga na žalost ima puno više nego ovoga. ne plačem nad tim, nego govorim naprosto da je problem dakle što hrvatsko gospodarstvo loše stoji, loše posluje, a dobrim dijelom za toga je zasluge pod navodnicima su i ove Vlade sa svojom ekonomskom politikom. Dakle, problem je u tome što hrvatsko gospodarstvo ukupno ima veće rashode nego prihode, što nema zarade, što nema novostvorene vrijednosti, što nema investicija, nema novog zapošljavanja, nema razvoja, nema novih plaća i to je temeljni problem. Naravno da je, zašto je to tako? Reći će netko da je recesija svuda u svijetu oko nas, pa eto i kod nas. I je točno je da je recesija, međutim naši problemi nisu samo zbog recesije. Dobar dio naših problema, gospodarskih problema je i zbog toga što se loše radilo pogotovo u ovih zadnjih par godina od kad je Vlada HDZ-a. Da je to tako vidimo da se sve zemlje u našem okruženju pa i članice Europske unije brže oporavljaju nego mi. Već mnoge imaju stope rasta od četiri, pet, pa i više posto. Na žalost, Hrvatska još uvijek, na žalost Njemačka, Litva itd. Ja molim predsjedavajući da me se ne prekida. Postoji u ovom Saboru Poslovnik i kako se može ispravljati i replicirati itd., a ne na ovaj način. kolega Šuker vi niste bili puno u Saboru, ali vjerojatno ste Poslovnik pročitali. Dakle, nećete me zbuniti. Dakle, problem je, dakle ne zbog recesije, nego zbog toga što se određenim lošim mjerama ekonomske politike dovelo do ovakvog stanja. Jer kažem da je samo problem recesije mi bi se oporavljali kao i svi drugi, a ne puno lošiji ili najgore od svih u našem okruženju. okruženju. Pogotovo je to vidljivo kad govorimo o rezultatima gospodarstva na onom dijelu gospodarstva u kojem država, vlada u ime građana, u ime svih nas direktno upravlja. To su ona gdje država, vlasnik ili većinski vlasnik, a tu su podaci također poražavajući. Tu bi Vlada bila dvostruko zainteresirana da to gospodarstvo, da taj dio gospodarstva kojim ona upravlja izravno da bude profitabilno. Prije svega da zbog ukupnih rezultata, ali i zbog toga da kao vlasnik ima određene koristi od toga. Na žalost i tu su rezultati poražavajući. Za 2009. godinu, dakle u onim, svim onim trgovačkim društvima kojima vlada većinski vlasnik ili stopostotni gubitak konsolidirano gledano je preko 2 i pol milijarde. Dakle, ukupni prihodi svih tih poduzeća su bili negdje oko 74 milijarde, a ukupan rashod 76,7 milijardi. Dakle, skoro preko 2 i pol milijarde je gubitak tih poduzeća, dakle kojima Vlada izravno upravlja. Tako je bilo 2009. Kako je 2010. na žalost još uvijek ne znamo iako smo već u drugoj polovici 2011. jer podatke te nemamo. Ali tako je bilo 2009. godine. Da se podsjetimo, u toj 2009. godini kada je ova saborska većina i ova Vlada govorila da nema krize, da je sve u redu, da se nije smjelo spomenuti tada jer smo u problemima, a mi smo bili u itekakvim problemima. I to je ključni problem što se pokušava uvijek zamazati oči i govoriti da problema nema, da je sve sjajno, bajno i krasno, a problemi su bili itekako prisutni. I može se narodu kratkotrajno zamazati oči, ali ne i dugoročno. I sada kada se vide problemi koliki jesu, na žalost oni su ekspandirali da ih je sve teže i teže rješavati. Dakle, bit promjena zakona kada je riječ u ovom smislu treba biti kako pomoći polaznom politikom da gospodarstvo bolje radi i da bude profitabilnije, a ne kako evidentirati tu dobit koje je na žalost sve manje. Što se tiče druge odredbe kada je riječ o kamati odnosno takozvanim povoljnijim kamatama u osnovi je prihvatljivo prijedlog, ali dolazi kasno. Zašto? Na primjer o čemu se tu radi? Dakle, ako neko poduzeće dade svom zaposleniku kredit od, stambeni kredit da si čovjek kupi stan i uz kamatu od država je rekla dobro, to je povoljnije nego što je na tržištu, odnosno povoljnije od onih zakonske odredbe od 4%. E na tu razliku između 4% i 2% plaćaš porez jer se to smatra primitkom kao da je plaćen. Sada se to smanjuje na 3% što je u redu. Moglo se možda ići i na neke druge načine, ravna se prema …/Govornik se ne razumije./… itd. a ne prema fiksnoj veličini od 3% ali dobro. Molim lijepo. Međutim, to je kasno. Koje će danas poduzeće, koje je u stanju na žalost dati svom zaposleniku 100000, 50000, 80000 eura kredita uz povoljnu kamatu od 2% da si kupi stan, napravi kuću itd. Na žalost vrlo rijetki, gotovo ni jedno. Poduzeća imaju problema da ljudima isplate elementarne stvari – plaću, a kamoli da im daju ovakve povoljnije uvjete. Pri tome ću samo određene koristi imati oni koji već jesu to realizirali prije par godina dok je vuk hodao po zemlji. Ali danas na žalost to neće pomoći više nikome, jer naprosto trgovačka društva nemaju sredstava da daju pa čak ja bih rekao ni kredite svojim zaposlenicima po tržišnim uvjetima, a kamoli po povoljnijim. Zato je ovo došlo kasno, da je došlo puno prije puno bi bilo Ovim se želi u stvari zamazati oči i reći eto nešto se daje, pomaže itd. Daje se da, ali na papiru. Međutim, stvarno se neće puno dati i po ovoj osnovi se sigurno neće puno okoristiti građani, a ni naše gospodarstvo. Zato kažem da je ovo rješenje i jedno i drugo u osnovi prihvatljivo, ali neće imati velike od njih koristi. Dakle, neće škoditi ali neće puno ni pomoći da je Vlada htjela napraviti kad je riječ o poreznoj policiji nešto zaista bitno i kvalitetno u poreznom sustavu mogla je to napraviti, može to napraviti još uvijek ili ako ne zna sama ili ne želi to raditi mogla je podržati kvalitetne prijedloge kada su drugi predlagali. Mi smo u ovom Saboru kao klub SDP-a predlagali niz dobrih zakonskih prijedloga, kako bi pomogli i hrvatskom gospodarstvu, a i kako bi i direktno na taj način pomogli hrvatskim građanima. Npr. predložili smo da se, kad govorimo o kamatama, da se oporezuju visoke kamate, pogotovo one za stambene kredite kako bi snizili na taj način kamate, kako bi građani lakše podnosili postojeće stambene kredite, i lakše ulazili u nove. Međutim Vlada to nije prihvatila, to je bilo prošle godine, u prosincu prošle godine Vlada je to odbila jer je očito da je bitnije štititi interese banaka, njih 10-ak banaka u Hrvatskoj, ili ne znam koliko njihovih vlasnika koji su uglavnom vani, dakle štiti se očito njihov interes, a ne interes hrvatskih građana. Ili npr. mi smo predlagali u ovom Saboru da se, kad je riječ o dobiti ne oporezuje ona dobit koja će se reinvestirati, koja će se uložiti u novi razvoj ili ona koja će ostati u poduzeću kao zadržana dobit za tekuću likvidnost. Nije ni to Vlada prihvatila. I to je odbijeno. I Vlada, i ova vladajuća većina kad je riječ o porezima na dividendu i udjele itd. nema tu, tu nema određenih rješenja koja bi bila pravedna, pravična, poštena, pogotovo u ova teška vremena, a to je da se svaki primitak oporezuje pa i ta, oporezuje se primitak po osnovi rada, ali po osnovi kapitala ne, jer očito da ova Vlada štiti interese kapitala, a ne štiti interese rada i radnika i onih koji žive od svog rada. Dakle to bi bili pravi prijedlozi da su došli i oni bi pomogli hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima. Ovi koji su došli su prihvatljivi, neće odmoći, ali neće na žalost puno ni pomoći, i neće riješiti krucijalne probleme hrvatskog gospodarstva hrvatskog gospodarstva i hrvatskih građana. Dakle mi ćemo podržati ove prijedloge jer u principu velim neće odmoći, mi se ne ponašamo kao vladajuća većina, mi prihvatimo i ono što nije loše za razliku od vladajuće većine koja nikad ne prihvaća kad dolazi s druge strane od oporbe, pa i kad je nešto dobro, naveo sam sada par primjera da je to tako, mi ćemo dakle prihvatiti ovaj prijedlog, voljeli bismo, bilo bi dobro za Hrvatsku da su, da je vladajuća većina i Vlada prihvaćala često puta i naše dobre prijedloge, na žalost nije, mi nismo imali većinu da to realiziramo, da te dobre prijedloge provedemo, ali ja se nadam i vjerujem u hrvatske građane da ćemo tu većinu većinu imati za koji mjesec. Hvala Bogu izbori su brzo, da ćemo imati tu većinu, i moći realizirati sve naše dobre prijedloge i zakonska rješenja, i da ćemo pomoći hrvatskom gospodarstvu i standardu hrvatskih građana. Hvala lijepa. Hvala. Tri ispravka. Prvi gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa netočno je što je rekao kolega puno toga, ali evo samo nešto. On je rekao da poduzeća loše stoje, a to je zasluga ekonomske politike Vlade. Ne samo da je to netočno, to je nebuloza, nije valjda ova Vlada kriva i za zagrebački Holding u kojem je gospodin rješavao kadrovske probleme i postavljao ljude na čela poduzeća koja godinama pljačkaju raznim malverzacijama građane Zagreba i zbog toga je upravo i USKOK tamo, ali je USKOK i u gradskom poglavarstvu, a gospodine je bio jedan od čelnika i čelnih ljudi. Znači vi ste krivi. Znači SDP je kriv koji upravo instalira takve kadrove koji pljačkaju građane, kradu i zbog toga 50 milijuna ste priznali da ste ukrali iz Holdinga građanima grada Zagreba. I gospodin zastupnik Frano Matušić. podatke iz Zavoda za zapošljavanje znali biste da je ove godine sa Zavoda za zapošljavanje zaposleno preko 129 tisuća ljudi je zaposleno, samo ovu godinu od 1. do 8. mjeseca. Dalje investicije da ne govorim, očito hodate samo po Zagrebu pa ne vidite investicije jer se ne događaju u Zagrebu zbog vlasti koju imate u Zagrebu, niste bili sposobni urediti odnose u vrtiću, a govorite o stanju u državi. O čemu vi pričate.

Je, točno je to, da, da. Ispričavam se. Odgovornost leži na ovom desno od mene,

Dakle pred nama se naočigled nalazi jedna čisto tehnička promjena Zakona o porezu na dohodak, međutim kad se uđe malo dublje onda će se vidjeti da ta tehnička promjena, da to nije tehnička promjena samo, nego da određene odredbe koje se propisuju da bi ovim zakonom trebale stupiti na snagu i primjenjivati se u narednom razdoblju će nam dati odgovor na niz pitanja oko kojih se mi sad možda i politički prepucavamo, i imamo dijametralno suprotno političko mišljenje, pa čak i kolega Jelušić u svojoj raspravi u ime kluba je iznio određene teze koje su u totalnoj suprotnosti s onim što SDP proklamira, pa ću to nastojati argumentirano elaborirati u svojoj raspravi, a ne iznoseći nekakve podatke koji su ovako nasumce i napamet. U kriznim vremenima 6 mjeseci je puno, a govoriti o podacima koji su stari godinu i pol dana je totalni deplase, jer 2009. godina je bila godina kad se cijelo svjetsko gospodarstvo rušilo, 2010. je bila godina stabilizacije stanja negdje, a negdje su se očitovali određeni pomaci, tek 2011. godina ukazuje na pozitivne ili negdje negativne pomake, ali kao što vidite u ovom trenutku se opet svjetske burze tresu. I pogledajte jučer jednu dramatičnu raspravu u njemačkom Parlamentu oko borbe da se spasi euro, i mi se u Hrvatskoj ponašamo kao da se to nas tiče, kao da smo mi izvan svega toga skupa, kao da na nas to uopće ne utječe, a naši najznačajniji vanjskotrgovinski partneri su upravo zemlje članice eurozone. Prema tome ne možemo govoriti o Hrvatskoj, o stanju gospodarstva u Hrvatskoj, da ne kažemo da nas se ovo ne tiče. Pa vidjeli ste jučer u Njemačkoj jednu vrlo, vrlo dramatičnu parlamentarnu raspravu o tome da li će se spašavati eurozona ili ne, a cijeli svijet i sve svjetske burze su očekivale što će se dogoditi, a mi danas ovdje u Hrvatskoj raspravljamo kao da se to nas ne tiče i kao da to nema veze jedno s drugim. prva odredba da se kamatna stopa, ako netko daje kredit svom radniku smanji sa 4 na 3% i da se to ne smatra nekakvim primitkom i ne oporezuje, nekad je to mjerilo za to bila imate puno inspekcijskih nalaza pa i u nekim eminentnim državnim kućama gdje su utvrđeni porezi na dohodak upravo na ime toga što su radnicima davani krediti niži od stope koja je to propisana zakonom. A što se tiče toga da se u članku 4. mijenja da i u članku 2. da se više ne treba u Zakonu o porezu na dohodak uvjetovati da se dividenda isplaćuje na žiro račun zato što je to regulirano nekim drugim zakonima vrlo interesantna je ovdje rasprava kolege iz kluba SDP-a. Dakle, govoreći o dividendi tvrde kako je nema, kako je sve katastrofa, kako je ovo, kako je ono, a istovremeno u prijedlozima zakona koji su oni predlagali predlažu da oporezivanjem dividende će doći do silnih prihoda da bi se određeni prihodi mogli To je nešto što naprosto nije istina. Međutim, odredba ovoga zakona će nas dovesti do toga da vidimo točno koliko u Hrvatskoj vlasnika, suvlasnika firmi dionica ima isplatu dividende, koliki je prihod od te dividende i koliko će se od toga prikupit poreza. Jer kad uzmete, isključite samo nekoliko velikih tvrtki, tu prije svega mislim na T-HT i neke druge INA-u itd., koje imaju veće dobiti, pitanje je kolika je dobit ovih manjih tvrtki i koliko bi se oporezivanjem dividende uprihodovalo novaca u državni proračun. Isto tako ključno pitanje koje se stalno vrti u Hrvatskoj kad se govori o oporezivanju dobiti je ta reinvestirana dobit. Dakle, kad vidimo ove podatke onda ćemo vidjeti u principu tko to stvarno ima novaca da tu dobit reinvestira značajnije u nekakve proizvodne procese, neke nove pogone koji će mu sutra ostvarivati nekakvu dobit. Dakle, naočigled tehnička promjena zakona sutra otvara niz analitičkih podataka temeljem čega će se moći donositi kvalitetnije odluke jer vi ako donosite odluku o oporezivanju dividende onda se postavlja jedno pitanje – 2004. je ta odluka ukinuta, kad pogledate gospodarski rast u Hrvatskoj je bio tada recimo okruglo 5%, međutim kad pogledate prihod od poreza na dobit 2005., 2003. onda ćete vidjeti da je taj prihod od poreza na dobit skočio preko 100%. I kad onom porezu na dobit koji je naplaćen za 2003. dodate prihod od poreza na dividendu vidjet ćete i na to u odnosu na to je skočio. Znači, to je gledajući sa državne strane bila jedna stimulativna mjera. S druge strane, govoriti o tome da se razno raznim olakšicama treba privući investitore, a istovremeno im oporezivati dividendu to je nešto što je u suprotnosti. I na kraju krajeva ne treba se tu prepucavati, tu je jednostavno stvar političkog stajališta. SDP smatra da to treba napraviti, HDZ smatra da to ne treba napraviti jer da je ovo stimulativna mjera svim investitorima. Jer gledajte Hrvatska s ovom mjerom uz olakšice koje ima za investitore i one koji otvaraju pogone na područjima posebne državne skrbi ima definitivno najnižu efektivnu stopu poreza na dobit u regiji. To su činjenice. Kad govorite kolega Jelušić o prihodu od poreza na dobit i poreza na dohodak onda trebate uspoređivati 2011. i 2010. Dakle, to su friški podaci. Prema tome za nekakvih 7 mjeseci porez na dobit je u odnosu na prošlu godinu porastao, prihod od poreza na dobit porastao 14%, a porez na dohodak 6%, prihod od poreza na dohodak bez obzira, a to ste zaboravili reći jer vam ne ide u prilog da je prošle godine od 1.07. smanjena stopa poreza na dohodak, ona prva i osnovna, sa 15 12%. Dakle, klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Rekao sam i zašto. I druga stvar, nije istina i nije točan ovaj podatak koji ste rekli da su državna poduzeća u tolikom minusu. Pogledajte samo završne račune za 2010. godinu i onda ćete vidjeti da ovo što ste vi rekli je naprosto nebuloza. Možda ako tome dodate Holding, ali bez Holdinga dobit većinskih poduzeća u hrvatskom vlasništvu je u plusu. Pa uzmite samo da je HEP od jednog gubitaša došao do tvrtke koja ima milijardu i 600 milijuna kuna dobiti. A da ne govorim neke druge tvrtke. INA je 2009. imala minus milijardu i 100, milijardu i 200 milijuna kuna, a 2010. godinu je završila sa dobiti od milijardu i 200 milijuna kuna. Dakle, nije dobro u ovakvim vremenima govoriti o podacima koji su stari nekoliko godina samo zbog toga da bi možda politički nekoga impresionirali. Dakle, naočigled tehnička promjena, ali promjena koja u svakom slučaju znači nešto. I budite sigurni, onome kome poslodavac može dati kredit da premosti neke svoje osobne probleme ovo smanjenje sa 4 na 3% itekako znači, možda više od nekih politikantskih. A inače oni prijedlozi porezni o kojima ste govorili, i to treba stalno ponavljati, donose državnom proračunu 14 milijardi 14 milijardi minusa upravo zbog ove točke dnevnog reda. Ponovno sam si sinoć prelistao nekakve podatke, dakle vaš prijedlog smanjenja razno raznih doprinosa, poreza, davanja olakšica donosi 14 milijardi kuna manje u državni proračun. Prema tome, jasno govori koliko ste analitički pristupili nekim stvarima. Hvala lijepo. Hvala. Pa bilo bi nekoliko ispravaka, nažalost vrijeme to ne dozvoljava. Prvo, točno je ono što sam, netočno je što ste rekli oko dobiti poduzeća kojima država upravlja. Ja govorim o podacima, dakle ja sam iznio 76,7 milijardi bili su rashodi, prihodi 70. To su podaci koje je ova Vlada nama podastrijela ovdje u Saboru. Meni je žao što ministar financija te podatke ne zna, a upravljao je financijama države. Ja nemam podatke za ovu godinu jer naprosto ih nismo dobili. Kad nam dostavite vidjet ćemo kakvi su za ovu godinu rezultati. Drugo, što se tiče da upravo se treba da uporedimo i ne promatramo Hrvatsku kao izolirani otok, poredimo se sa EU i zemljama u okruženju. I upravo one sve se bolje oporavljaju od Hrvatske. To je naša tragedija i to je problem i to je ovaj problem što Hrvatska vlada ne zna riješiti, a to je da donese takve mjere ekonomske politike da se oporavljamo barem jednako kao svi oko nas u našem okruženju u EU, a nažalost to se ne događa. gospodin Šuker vjerojatno nije bio prošle godine kad smo ovdje imali izvješće – preko 4,5 milijarde kuna gubitka javnih poduzeća. I jednostavno tu ne možete više komentirati. Ako netko kaže da je to dobro poslovanje i da je to dobit, a što, kako s tim polemizirati uopće? I druga stvar, reći da će biti gubitak za državni proračun ukoliko oslobodite poduzetnike poreza na dobit za reinvestiranu dobit je opet elementarna stvar koju običnom matematikom možete zaključiti da nije točno. Ukoliko reinvestirate svaku kunu dobiti pa više od pola tog novca se vraća u proračun kroz razne druge poreze, doprinose itd. I to je problem gospodina Šukera koji je sve gledao matematički ali nije gledao u dubinu i šire. Naravno nismo to samo mi konstatirali to su konstatirali i neki drugi i o tom smo mogli čitati proteklih dana po novinama. Hvala lijepa. Međutim, vaše ekonomske nebuloze je nemoguće ispraviti prema tome nemojte sa nebulozama pokušati ispravljati činjenice.

njegove vrijednosne ocjene a uopće se nije dotaknuo u čemu je povreda Poslovnika to je na žalost činjenica. Niste ga upozorili i oduzeli mu riječ. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Rekao je, da ste malo pažljivije slušali rekao je da ste vi ispravljali njegov navod a on uopće tako nešto nije rekao. Da ste vi ispravljali nešto što on nije rekao.

omogućuje poslodavcima da svojim radnicima, zaposlenicima odobri kredite po povoljnijim kamatnim stopama, tj. Smanjiti će se donja granica kamate za jedan bod, sa sadašnjih 4% na 3%. Ta namjera Vlade je plemenita, socijalno poticajna za one poslodavce koji mogu pomoći svojim radnicima posebno u vremenima kada su fluktuacija tečaja stranih valuta kada su mnogi građani suočeni sa nemogućnošću otplate kredita, sa financijskim problemima i sa sve slabijom mogućnošću preživljavanja. Sigurno da bi mnogim radnicima u Hrvatskoj takva vrsta kredita pomogla u rješavanju egzistencijalnih problema kako samih radnika pa tako i njihovih obitelji. No, na žalost slika Hrvatskog poduzetnika poslodavca nije tako darežljiva tako da je malo takvih koji na ovaj način pomažu svojim radnicima. Ne bi bilo dobro da ovu plemenitu namjeru Vlade Republike Hrvatske iskoriste oni koji su i do sada bili u povoljnijem položaju isplate plaća i raznih naknada svojim zaposlenicima kao što su na primjer Hrvatska narodna banka, banke razne, poduzeća u vlasništvu države ili lokalnih zajednica. Svi oni će takav kredit prije svega omogućiti članovima uprava ali će neka privatna poduzeća takve kredite dati članovima obitelji i vlasnicima dok bojim se da radnik neće dobiti ono što predlaže vlada odnosno da to sniženje kamata neće biti previše od koristi tog radnika. Tako da se bojim kako bi ova dobra namjera i želja Vlade da se pomogne radnicima kojima takva pomoć najviše treba mogla zloupotrijebiti od strane onih koji dobro žive. Eto, hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Nemoguće je ne raspraviti malo šire o porezu u Republici Hrvatskoj kada imate ovakav zakon pred sobom i reći u biti da ni zadnjih ajmo reći od 2008. Godine, nismo vodili adekvatnu poreznu politiku niti prema građanima, a ovdje se radi o jednom zakonu koji će omogućiti da poneki građanin dobije jeftinije kredit kod svojeg poduzeća, ali niti prema tvrtkama koje su u velikim problemima, svih svih ovih godina i vidimo kako naše gospodarstvo pada, jedino u okruženju u velikoj recesiji bez ikakvih naznaka i optimizma ova godina je stagnacija, evo oko 0 će biti rast BDP-a, odnosno neće ga uopće biti nego će stagnirati. Znači vidi se da nije bilo adekvatnih mjera koje bi pomogle Hrvatskom gospodarstvu. 2008. godine SDP je krajem godine predložio 25 25 zakonskih rješenja gdje smo namjeravali pomoći i građanima i gospodarstvenicima kako bi utjecaj te recesije i svjetske krize bio što manji. Tada nismo bili dočekani ja bih rekao ne otvorenih ruku, nego čak je bilo kritika što vi to predlažete, to nema veze, nas kriza neće ni okrznuti i sve te stvari koje smo slušali, naravno, znajući što će se događati, ali one koji su bili odgovorni, koji su vodili Vladu nisu shvatili pred kakvim se izazovima Hrvatska nalazi. Sve je to posljedica zadnje tri godine pada BDP-a preko 7,5%, nezaposlenih 140 tisuća više i svih ovih problema u kojima se danas Hrvatska nalazi. Govoriti da prihvaćanjem tih rješenja gubimo 14 milijardi kuna u prihodovnoj strani proračuna kao argument nije dobar i ne može stajati. Jer kada bi analizirali koliki je prihod proračuna bio 2008. Usporedno sa 2009. Onda ćete vidjeti da je prihod proračuna bio također velik, bez obzira što se nikakve promjene u proračunu, u smislu zakona dešavale. Jer nije proračun i politika proračunska isključivo množenje i zbrajanje, nego morate shvatiti kakvu posljedicu ima svaki od tih rješenja na građane, na gospodarstvo i na buduće punjenje državnog proračuna. Neću vam sada govoriti puno o tome ali imali smo mi prijedlog proračuna za 2009. Koji je prvi bio na 127, 8 milijardi prihoda, kada smo ga prvoga dobili u Sabor ovdje negdje krajem 2008. Godine. Koliko je to bilo realno vidi se iz situacije koja se dešavala 2009., 10. Itd. Znači prvo što ne smijete raditi, ne smijete gledati zbroj i minus jer sve što radite ima posljedicu malo širu. I drugo, ne smijete štelati brojke i podatke tako da bi došli pred Sabor ili uputili u Sabor određeni dokument kako bi politički pokrili svoju poziciju. To je ono što se nije smjelo raditi ali sada ne možemo ništa moramo moramo krenuti na neki način iznova i pokušati ponovno implementirati one zakone koje smo mi tada predlagali, a koji su sada u programu gospodarskom kukuriku kukuriku koalicije predloženi na ovim izborima i koji će takvi biti sigurno implementirani. Reći ću samo neke stvari. Prvenstveno, reinvestiranje svake kune poreza na dobit. Da, vi imate jedan projekt u Hrvatskoj koji će odmah sutra krenuti, radi se o optičkom povezivanju kablova u Hrvatskoj. Postoje tvrtke koje se time bave, koje bi sutra investirale nekoliko milijardi kuna u taj projekt ali se on nije desio. Kada bi imali ovako izazovan ovakvu mogućnost i da oslobodite poreza na dobit, pa ne bi tvrtke koje bi mogle investirati u Hrvatskoj u taj sektor izvlačio novac izvan Hrvatske i kada govorimo o dividendi plaćale porez u svojim matičnim zemljama na ono što zarade u Hrvatskoj. Evo sada ću se dotaknuti ovog poreza na dividendu. Pa nije to nikakva novina u Hrvatskoj, nismo mi jedini koji bi koji bi imali takav porez u EU. Upravo suprotno. Mi smo jedini i rijetki od onih koji nemaju, o tome se rad. Nije problem zaraditi i vjerujete mi od dobiti koja se u Hrvatskoj ostvari trećina dobiti je u onim tvrtkama koje zbog toga sigurno ne bi pobjegle iz Hrvatske jer se radi o bankarskom sektoru jer se radi o telekomunikacijama. Pa nećete mi reći da ako se uvede porez na dividendu koje isplaćuju banke i telekomunikacije da će sada oni otići iz Hrvatske, a trećina dobiti se odnosi na njih. Znači nemojmo govoriti krive stvari i nemojmo dezinformirati našu javnost i plašiti investitore jer to puno više će investitori, poduzetnici dobiti sa oslobođenjem poreza na reinvestiranu dobit nego što će eventualno izgubiti od poreza na dividendu koju isplaćuju svojim vlasnicima. I to moramo biti svi ovdje svjesni. Druga stvar, ako želimo pomoći građanima, pa imali smo mnogo mogućnosti. Najveća bi im pomoć bila da učinimo te građane poslodavcima, stimulativnije zapošljavanje tih građana koji su bez posla. koji su bez posla. Zašto taj prijedlog nije bio prihvaćen, kada ga je SDP predlagao 2008. Godine da se oslobode novozaposleni doprinosa, pa to nije nikakav trošak u državnom proračunu jer ionako nisu zaposleni, ionako su zdravstveno osigurani kao ljudi koji su bez posla. U Hrvatskoj svi imaju pravo na zdravstvenu skrb. I zbog čega to nije bilo prihvaćeno kao prijedlog koji smo isto najavljivali i koji ćemo sada opet implementirati naredne dvije godine, savka novozaposlana osoba neće se plaćati doprinosi na njegovu bruto plaću. I to je jedna pomoć koja građanima puno više vrijedi od ovog smanjenja 1% kamate jer ovakvih građana gospodo, koji će biti obuhvaćeni ovim zakonom možda tisuću u Hrvatskoj, a ovi koji su bez posla je preko 300 tisuća. Zbog čega nismo išli pomoći na taj način da se ljudi lakše zapošljavaju, da poslodavci imaju manje troškove i da bude stimulativnije zapošljavanje i poslodavci konkurentni. To je prijedlog koji ćemo aktualizirati najkasnije za dva mjeseca. Treća stvar. Govorimo o onom dijelu tržišta i gospodarstva koje je najviše stradao, a radi se o malim, srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Preko 50 tisuća izgubljenih radnih mjesta je upravo u tom sektoru. I mi smo imali nažalost opet jednu politiku proračunsku gdje se u biti najviše gušilo te, opterećivalo ih se da sada ne pričamo nelikvidnosti itd. ali najmanji su bili najviše opterećeni. Zbog čega se njima nije išlo pomoći? Zbog čega se tamo ne pomogne recimo sa dizanjem osnovice za ulazak u sustav PDV-a na 200 tisuća kuna, da ljude ne opterećujemo da automatski moraju državi davati svoj porez u nekom roku dok ne naplate svoj svoj račun i iz čega bi imali na kraju krajeva platiti porez. Znači postojalo je puno zakonskih rješenja i ima ih i mi predlažemo tri godine, nitko nas ne sluša. Argumentacija je bila, ne, ne sluša nas vladajuća većina. Građani i poduzetnici nas slušaju i vjeruju u ono što smo mi predlagali i to će se vrlo brzo vidjeti, ali vladajuća većina ništa nije napravila osim ovakvih argumentacija, izgubit ćete 14 milijardi kuna, a na kraju izgubimo i ovako i onako, jer kada usporedite prihode 2007., osme, devete, vidite da su prihodi u proračunu puno manji, jel tako. A nisu isti prihodi bili u proračunu 2008., 2009. Znači izgubilo se nešto, izgubili ste dobiti. Kolega Šuker 2008. Devet milijardi, 2009. Pet milijardi, 4 milijarde kuna. Znači izgubilo se. se. Samo malo, imat ćete priliku, dignite repliku, vidim da ste digli ispravak netočnog navoda kako ne bi mogli replicirati, ali dobro. Imati ćete priliku reći svoje mišljenje. Izgubili ste i ovako i onako, a napravili niti pokušali ništa niste. I to je problem. i ovakvi i ovakvi zakoni, uredu, podržat ćemo, ali oni ne rješavaju supstancu problema u Hrvatskoj tih zakona koji bi mogli pomoći da hrvatsko gospodarstvo krene naprijed, nema. Nije ih bilo zadnjih 4 godine, zadnjih 8 godina i nema povjerenja u slučaju da se ovakva politika nastavi i dalje da će ih biti i u budućnosti. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvi je ispravak gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, niz netočnih navoda, ali prva i osnovna stvar trebali bi znati da je već dvije godine na snazi oslobođenja od plaćanja doprinosa godinu dana za novouposlenog za prvo zaposlenje. To bi trebali znati da je na snazi već dvije godine. Druga stvar, ne možete reći da nitko nije priznao krizu. U onom trenutku kada je ova Sabor izglasao zakon da se osigurana štednja povećava na 400 tisuća kuna, jasno je poslan signal da je financijska kriza došla do Hrvatske. Međutim, za razliku od vas koji ste neodgovorno uzbunjivali hrvatske građane Vlada si to nije mogla dozvoliti. Vlada je morala spriječiti stampedo na banke i u tome smo uspjeli i danas Hrvatska ima jedan od najstabilnijih financijskih sektora. A kolega Maras nije dobro radi države, radi gospodarstva, radi svega govoriti ovako kako vi govorite. zar hoćete reći da Hrvatska u ovom trenutku je u lošijoj situaciji od Grčke, Italije, Španjolske, Portugala, Irske pa čak i Slovenije? To su činjenice koje vi ne možete poreći. Možda Hrvatska ima sporiji gospodarski rast zbog strukture gospodarstva, ali najveću neistinu koju ste rekli kada ste rekli kada ćete najkasnije za dva mjeseca promijeniti Zakon o porezu na dohodak. Nećete biti u prilici, nećete biti u prilici. I to je najveća neistina koju ste danas rekli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Maras izrekao kao što je rekao prethodnik brojne netočne navode. Ja sam primijetio da nije bilo adekvatnih mjera koje bi pomogle hrvatskom gospodarstvu. Netočno je. Dakle, bila je i ova mjera koju je spomenuo kolega Šuker oslobađanje od doprinosa, pa nadalje brojne mjere glede poslovnih zona, malim poduzetnicima, pa i razne druge mjere iz gospodarskog oporavka koji pokazuju ovih dana rezultate, dakle rast BDP-a i brojne druge aktivnosti. A rekordna nezaposlenost je bila u vrijeme koalicijske vlasti, 425 tisuća. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Maras, vi raspravljate o zaposlenicima na način da ih tretirate da su trošak poslodavcima. Kolega Maras, zaposlenici nisu nikakav trošak. Poslodavci sa svojim kapitalom su nitko i ništa bez zaposlenika. Neka slobodno svoj kapital sjednu na njega, ne zapošljavaju nikoga pa ćete vidjeti što će od njega učiniti. Zaposlenici su najvažniji čimbenik gospodarske aktivnosti, najvažniji čimbenik proizvodnje i ne može tako prema njima se raspravljati. Što se tiče oslobađanja, čuli smo da postoji oslobađanje od doprinosa za novozaposlene, ali nije to rješenje. Ma nema primjera u ekonomskoj praksi da oni koji ne plaćaju doprinose na zaposlenike ostvaruju gospodarski rast i povećavaju zaposlenost. Toga nema nigdje na svijetu, ni u jednoj državi, ni u jednoj ekonomskoj, to su više neke socijalne komponente, ali ali bez očekivanih efekata. Toga nema nigdje. Poznato je da ekonomska politika sa svojim instrumentima i fiskalnim i monetarnim jedino može utjecati na gospodarski rast, a sve drugo je politiziranje. Imamo u sferi fiskalne politike dva najvažnija instrumenta, to je upravljanje javnim dugom i poreznu politiku koja nije odgovarajuća, ali koja treba sustavne promjene koja treba biti usmjerena ka rastu gospodarstva. Imamo monetarnu politiku sa svoja isto tri glavna instrumenta, koja isto tako nije odgovarajuća i samo kombinacijom takvih instrumenata, samo takvom jednom sinkroniziranom akcijom, ekonomskom politikom možemo učiniti gospodarski rast i dobro svakom zaposleniku i povećati broj zaposlenika. A ovi što preko noći se medijski hvale kako su zaposlili nekoliko stotina novih zaposlenih ne plate doprinose, za tri mjeseca ih otpuste, nisu im dali ni plaće, nisu platili ni doprinose, od toga nema gospodarstvo Hrvatske nikakve koristi. Hvala lijepo. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Mariću, drago mi je da ste priznali da je fiskalna politika neodgovarajuća. Evo na kraju mandata da ste rekli da nije dobra i da je treba mijenjati. Ja se s vama slažem, evo drago mi je da ste mi to replicirali. Ja se sa vama u potpunosti slažem. I druga stvar, pa ne govorimo o problemu nekonkurentnosti hrvatskog gospodarstva samo mi u Hrvatskoj. Pogledajte malo agencije koje se bave analizom konkurentnosti hrvatskog gospodarstva pa analizirajte koji smo tu na svijetu. Pa imate i Hrvatsko vijeće za konkurentnost. Prije mjesec dana predsjednik tog vijeća upozorava i govori da smo u regiji među najslabijima, konkuriramo i krećemo se otprilike negdje na mjestima kao Albanija. Ako govorimo sa zemljama s kojima smo se 2010. uspoređivali, recimo Poljska koja je poduzela kvalitetne mjere u borbi protiv recesije ona je danas 30 mjesta bolje plasirana nego Hrvatska. Znači u Hrvatsku neće nitko investirati. A što se tiče troška, pa gledajte ja ne govorim i ne promatram radnike kao trošak, ali u okviru cijelog poslovanja zar mislite da je manje u interesu zapošljavanja da cijena rada, ne plaće nego cijena rada, znači doprinosi, porezi su manji pa bi onda bilo lakše i konkurentnije zapošljavati ljude. O tome sam ja govorio. Ja govorim o tome kako stvoriti gospodarstvo konkurentnije nego što je to bilo zadnje četiri godine i ponovo ću se vratiti na početak, vidim da i vi razumijete da ta politika nije bila vođena na ispravan način. Hvala lijepa. I gospođa zastupnica Nevenka Majdenić, izvolite. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, poštovane kolegice i kolege. Evo odmah na početku kažem da ću podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak. Naime, svi se ovdje u Saboru zalažemo da naš porezni sustav evidencije moraju biti jednostavne, što transparentnije, a u skladu s tim drago mi je da se ovim zakonom briše odredba o obvezi isplate na žiro-račun kod banke, a uvodi se odredba da su isplatitelji dividendi i udjela u dobiti obvezni voditi evidenciju i poreznoj upravi dostavljati izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima. Zašto to govorim i zašto mi je drago, jer znamo da smo prije kod isplate kod isplate dividendi da se to isplaćivalo na žiro-račun banke, a da je tada porezna uprava, odnosno ispostave da su tražile onda podatke o tim uplatama. S obzirom da banke baš i nisu zainteresirane da i točno i transparentno vode račune o tim isplatama često se događalo da i porezna uprava i nije imala te točne podatke tako da su nekad možda, postoji velika mogućnost, teško je to možda i ustanoviti, da su možda i neke veće isplate nisu bile na pravi način evidentirane. Moramo znati kod žiro-računa da na tom žiro-računu ima i raznih uplata i da su onda djelatnici banke bili dužni da iz tih svih mogućih uplata utvrde koje utvrde koje se odnosi baš na isplatu dividendi i udjela u dobiti. Isto tako treba reći da su neki poslodavci isplaćivali te dividende, ali da su to bili veliki broj kojima se isplaćivalo ili nekad i u nekom malom iznosu koji na neki način je opterećivao, odnosno bio je trošak onom tko je dobio možda 200, 300 kuna morao je otvoriti žiro-račun, imao je tu jednu isplatu, da ne bi imao troškove vođenja žiro-računa često ga je zatvarao pa je onda imao i taj trošak zatvaranja žiro-računa. Tako da je zaista bolje da se evidencije o isplati dividendi i udjela u dobiti da se direktno dostavljaju poreznoj upravi i onda ćemo zaista imati točno ono što je govorio i zastupnik Šuker, imat ćemo točno evidenciju koliko je Dakle točno, neće se ići preko banaka nego ćemo dakle direktno. Naravno da to traži od poslodavaca da vode točnu evidenciju, ali mislim da to više sada i nije neki problem s obzirom na tehniku i tehnologiju. Što se tiče ove druge izmjene, a to je da se omogućava poslodavcima odobravanje kredita svojim posloprimcima po kamatnoj stopi od 3% neoporezivo, zaista mislim da to treba podržati, drago mi je da će to i SDP podržati jer sad trenutno poslodavci mogu dati kredite po kamatnoj stopi od minimalno 4% da takva kamata nije oporeziva. I mislim da je to dobro i za one kojima je to važno, koji imaju neke kredite, a isto tako je i poticaj poslodavcima da malo više vode računa o svojim zaposlenicima, da im olakšaju ja bih rekla i život i da im omoguće da sredstva koja im od tog ostanu da podmire neke druge svoje potrebe. U svakom slučaju mislim da ovaj Zakon treba prihvatiti, da je to još jedan od zakona koji je ova Vlada uputila kažem da bi olakšala i i život građanima i u svakom slučaju treba ovaj Zakon podržati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Hvala.